Nastavljamo sa popodnevnim zasjedanjem. Prelazimo na pojedinačnu raspravu kao što sam najavio, na redu je uvaženi zastupnik Milivoj Škvorc. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, poštovani tajniče sa suradnicima, kolegice i kolege. Pred nama su četiri prijedloga Zakona o izmjenama zakona iz resora Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, a to su Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti željezničkog prometa, Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o Agenciji za regulaciju tržišta željezničkih usluga, Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o žičarama za prijevoz osoba i Prijedlog zakona o poštanskim uslugama s Konačnim prijedlogom zakona. U pravilu su to prijedlozi zakona najviše iz razloga usklađivanja sa Zakonom o upravnom postupku. Konkretno kod Zakona o sigurnosti u željezničkom prometu strateški je cilj donošenja ovog Zakona tada 2007. godine pored uređivanja uvjeta za sigurno obavljanje željezničkog prometa njegovo funkcioniranje i provođenje nadzora bio i povezivanje sa Europskim okruženjem. Uloga Hrvatske u Europskim i svjetskim prometnim tokovima nije mala, ovim smo Zakonom tada implementirali dvije direktive o sigurnosti u željezničkom prometu kao i direktive o interoperabilnosti sustava željeznice za pruge velikih brzina i konvencionalne pruge. Danas ovim izmjenama Zakona o sigurnosti u željezničkom prometu samo usklađujemo sa Zakonom o općem upravnom postupku. Radi se o pojmovnom i sadržajnom usklađivanju, ove će izmjene i dopune Zakona riješiti nesuglasje koje pojedinim, koje je u pojedinim odredbama ovaj Zakon imao sa zakonom o općem upravnom postupku. Kod Agencije za regulaciju tržišta željezničkih usluga s obzirom da se na određene postupke koje u okviru svoje nadležnosti provodi Agencija za regulaciju željezničkih usluga željezničkih usluga primjenjuje odredbe ZUP-a a potrebno je provesti ove izmjene. Radi se o pojmovnom i sadržajnom usklađivanju i o brisanju pojedinih odredba posebnog zakona koje bi bile u suprotnosti sa ovim zakonom o sa ovim zakonom o općem upravnom postupku. Na poslove koji spadaju u djelatnost Agencije a koji se odnose na rješavanje o žalbama željezničkih prijevoznika, na odluke upravitelja infrastrukture primjenjivat će se odredbe ZUP-a a protiv rješenja koja u tim postupcima donosi Agencija nije dopuštena žalba ali se može pokrenuti upravni spor. Sud je obvezan upravni spor po tužbi riješiti najkasnije u roku od 6 mjeseci od dana donošenja Dakle, radi se o usklađenju sa odredbama ZUP-a kojom se propisuje pravo stranke na pravni lijek što do sada nije bilo slučaj. Takva slična situacija u usklađivanje sa Zakonom o upravnom postupku je i kod Zakona o poštanskim uslugama. Temu željeznice ja ću iskoristiti samo u dvije rečenice na kraju u biti da zamolim i očekujem u biti da će Ministarstvo sa svoje strane na čelu sa državnim tajnikom napraviti sve kako bi investicije u željeznicama koje su predviđene u Krapinsko-zagorskoj županiji nesmetano se odvijale a poglavito ću spomenuti veliku investiciju a to je plan rekonstrukcije pruge do Zaboga odnosno elektrifikacija, a isto tako moram spomenuti revitalizaciju pruge prema Kumrovcu odnosno prema zagorskim selima i graničnom prijelazu. I molim na kraju da se poduzme sve kako bi se situacija koja nam se ovog trenutka dogodila a to je velika promjena cijene za prijevoz zamjenski uz prugu Kumrovečku na neki način sagledala situacija, to razmotrilo i eventualno riješilo na način da se ta situacija vrati na situaciju kakva je bila. Podržat ću prijedlog sva ova 4 zakona. Hvala. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Na redu je uvaženi zastupnik Živko Nenadić. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege. Evo ja ću jednu kratku potporu dati ovim malim kratkim izmjenama ali su

o sigurnosti u željezničkom prometu, žičarama, Agenciji za regulaciju tržišta željezničkih usluga, i poštanskih usluga na neki način bih ih razdvojio na prve dvije i druge dvije naime, kod željezničkog prometa i žičarama radi se o gotovo istim izmjenama, o tome da se mjerodavni inspektor svojim pisanim u iznimnim slučajevima usmenim rješenjem donosi potrebne zabrane naredbe i druge mjere i dakako da su upravitelji i druge pravne fizičke osobe dužne postupati prema rješnjima mjerodavnog inspektora i u roku određenom u Zbog boljeg sigurnijeg rada i zbog veće sigurnosti posebice osobe da je to značajno. Pa evo, možda da samo još naglasim ovdje kod izmjene o poštanskim uslugama, radi se također kao što rekoh o usklađenju ali ovdje se kaže da Vijeće Agencije odlučuje većinom glasova, da nije dopuštena žalba ali da se može ići na upravni spor. Također je zadat rok izvršenja i u slučaju nepostupanja inspektor može podignuti optužni prijedlog radi pokretanja prekršajnog postupka, dakle sve u smislu da budemo učinkovitiji a ne samo u Zakonu dužan je, napraviti će, a što ako ne napravi a ovdje se kaže da onda može i prekršajni postupak i zato je to u funkcioniranju jako značajno. Također ovdje kaže da žalba na inspektorovo rješenje ide na određeno povjerenstvo, tri člana i također može se protiv rješenja nadzornika može izjaviti žalba i Vijeću Agencije. Ponavljam još jednom naoko male sitne izmjene, a vrlo važne i značajne u funkcioniranju i podržavam sve ove izmjene. Hvala Hvala. I na redu je uvažena zastupnica Mrela Holy. Izvolite. **Holy, Mirela (SDP)** Hvala vam poštovani potpredsjedniče. Ja ću se u svojim raspravama osvrnuti na dva prijedloga zakona. To je ovaj prijedlog zakona o izmjenama Zakona o sigurnosti u željezničkom prometu i drugi zakon je prijedlog zakona o izmjenama Zakona o Agenciji za regulaciju tržišta željezničkih usluga i želim reći da ću podržati sva 4 zakona o kojima sada objedinjeno raspravljamo. Kada govorimo o ovom konačnom prijedlogu o izmjenama Zakona o sigurnosti u željezničkom prometu mislim da treba uzeti u obzir i u svjetlu nedavne nesreće kod Tunela Tuhović kojom prilikom je nažalost izgubljen i ljudski život, želim upozoriti na opasnost koja proizlazi iz prijedloga Zakona o sigurnosti u željezničkom prometu, a koji se odnosi na članak 2., a kojim se mijenja ustvari članak 87. važećeg zakona, a prema kojem inspektor može rješenje donijeti i usmeno. Na željeznici se od početka izdaju isključivo pisane naredbe i procedura je takva da strojovođa ili osoba kojoj je naredba predana dužna ju je glasno pročitati pred onim tko je naredbu uručio kako bi obojica znali da je naredba pročitana i shvaćena u pravom smislu Da je vlak pušten na prugu kod Tunela Tuhović upućen usmeno, a ne pisano, tada bi za nesreću bio kriv strojovođa, a ovako postoji pisani trag i prije analize postupka mogu se smatrati krivima prometnik koji je naredbu napisao, a olakotna okolnost mu je isto tako tonski zapis naredba dispečera infrastrukture koji mu je odobrio da pošalje vlak na prugu prema članku zakona koji propisuje proceduru prometa vlakova kada je signal neispravan. Otežavajuća okolnost je što nisu provjerili stanje pruge i zašto je pao signal. Bez pisanog naloga kriv bi bio strojovođa što je prošao signal koji pokazuje signal znak stoj i izazvao nesreću. Također je ... što nije promijenjen ovim prijedlogom zakona članak 198. Zakona o sigurnosti željezničkog prometa i to stavak 8. koji kaže da najveća dopuštena brzina vlakova koji voze u kolodvorskom razmaku zbog neispravnosti ili isključenja SS uređaja ne smije biti veća od 100 km/s. Alineja 8 odnosno stavak 8. je izravni krivac zašto je došlo do nesreće u Tunelu Tuhović. Prometnik je pustio vlak na prugu prema ovom članku, pa je vlak mogao voziti maksimalnom brzinom za teretne vlakove i nažalost nije mogao na vrijeme stati. Da je ovim člankom propisano da se zbog izvanrednog događaja odnosno kvara signalnog znaka napisalo da je maksimalna brzina 30 ili 40km/s tada bi strojovođa mogao na vrijeme uočiti odron i zaustaviti vlak. Slična stvar je i sa člankom 51. koji govori o tome da svaki vlak mora biti signaliziran propisnim čelnim i završnim signalnim znakom, problem je što kod označavanja kraja vlaka je označavanje noću metalna ploča koja ne svijetli pa se kraj vlaka ne može uočiti na pruzi ili na stanici, želim naglasiti da malene stanice nisu cijelom duljinom osvijetljene, a kraj vlaka je gotovo uvijek na kraju staničnog kolosijeka blizu skretnica. Strojovođa ulaskom vlaka u stanicu promatra signalne znakove koji mu pokazuju položaj skretnica da bi ustanovio da li ide na zauzeti ili slobodni kolosijek odnosno kolosijek predviđen voznim redom. Kod bilo kakve anomalije on mora zaustaviti vlak pa je bitno na vrijeme uočiti kraj vlaka jer su zaustavni putovi za teretne vlakove između 300 i 700 m. Da bi mogao uočiti kraj vlaka noću kraj vlaka mora biti osvijetljen. Tako je bilo još za vrijeme parne vuče, a nakon željezničke nesreće u Zagrebu koju je kolega Grubišić također spomenuo u svom izlaganju u ime kluba, nabavljeni su baterijski svjetleći završni signali za koje je bio zadužena lokomotiva. Signal je manevrista postavljao na kraj vlaka i nakon završetka vožnje signalna lampa se vraća na lokomotivu. Signalni uređaj je bio uključen noću i signalizirao je završetak vlaka bljeskajućim crvenim svjetlom tako da se razlikovao od stabilnih svjetlosnih signala i sustav je tako radio sve do početka rata kada su lampe nažalost pokradene. Kada govorimo o prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o Agenciji za regulaciju tržišta željezničkih usluga želim se osvrnuti na ove članke zakona koji se mijenjaju, a to su članak 6. i članak 7. Međutim na one odredbe koje se ne mijenjaju ovim prijedlogom a koje su možda trebale biti promijenjene. u članku 6. u točki 2. stoji važećeg zakona, nadzor nad pregovorima upravitelja infrastrukture i željezničkog prijevoznika o visini pristojbe za korištenje željezničke infrastrukture se može zaključiti da agencija vršiti nadzor na pregovorima između upravitelja infrastrukture i željezničkog prijevoznika svakog posebno, a ne sa svima koji koriste tu infrastrukturu čime se može pogodovati pojedinom prijevozniku uz dozvole dozvole agencije i na taj način se može dogoditi da se pogoduje HŽ-u u odnosu na nekog drugog željezničkog prijevoznika. Kada govorimo o članku 6. točki 4. koja se također ne mijenja, koja govori o tome da davanje prethodne suglasnosti na imenovanje i razrješenje članova upravljačkog tijela upravitelja infrastrukture, možemo govoriti da je to sa određeno miješanje u kadrovsku politiku, a ne u uspješnost obavljanja djelatnosti. Sada je situacija takva da se u sve dijelove HŽ-a pa tako i u infrastrukturu premještaju isti ljudi po načelu da ako netko napravi glupost u HŽ-u odlazi u ministarstvo, a sada je to moguće i u agenciju i tako na isti način samo cirkuliraju ljudi iz ministarstva u HŽ ili pak agenciju. Ovim člankom moguće je da agencija uvjetuje tiho koji će se ljudi postaviti na pojedina radna mjesta u infrastrukturi i ne smije se nikako zaboraviti da će za ista radna mjesta uvijek se javljati više kandidata ili kandidatkinja. Kada govorimo o djelatnostima agencije odnosno o članku 7. agencija je ovlaštena u slučaju potrebe naložiti sudionicima na tržištu željezničkih usluga da se pridržavaju pravila propisanih ovim zakonom i drugim propisima kojima se uređuje obavljanje željezničkih usluga kako bi se osigurala njihova nepristrana primjena. Mislim da je ovo prilično neobična odredba zakona jer se iz ovog članka može zaključiti da se svi ne moraju ponašati prema ovom zakonu već samo ukoliko to agencija naredi. Evo ga, ja bih se samo osvrnula na to i mislim da je i kod jednog i kod drugog zakona u principu nužno ići malo detaljnije izmjene ovih prijedloga zakona pa molim uvažene predstavnike i predstavnice ministarstva nadležnog da obrate pažnju na to jer ove primjedbe dolaze iz stručnih krugova i da u svakom slučaju razmišlja o tome da se ovi zakoni korigiraju i u tom smislu. Zahvaljujem. Želi li predstavnik predlagatelja uzeti riječ završnu? Da. Uvaženi Danijel Mileta, državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture. Izvolite. **Mileta, Danijel** Hvala lijepo. Ja ću nastojati kratko. U principu, ovdje je dosta riječi bilo o Zakonu o sigurnosti u željezničkom prometu, ali možda i ne pretjerano vezano za ZUP. Činjenica jest da kakav god zakon napravili, kakav god zakon napisali uvijek nažalost se nađe netko tko se ne pridržava zakona, tko se ne pridržava propisa i onda dolazi do nesreća i nezgoda. Ne dolazi zbog zakona nego dolazi zbog nepridržavanja zakona. Da zakon ne postoji bilo bi ih još više. Zakon je živa materija, on se razvija, unapređuje, konkretno kod nas u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture implementiramo em europske smjernice, direktive, em iskustvo i praksu koja postoji unutar Hrvatske, bilo da se radi o željeznicama, bilo da se radi o pošti i sl. Dakle, osim zakona postoje pravilnici koji itekako, a pogotovo kad govorimo o željezničkom prometu definiraju određene sigurnosne aspekte. Ono što mogu konkretno vama odgovoriti, odnosno cijenjenoj zastupnici Mireli Holy odgovoriti je: što se tiče članka 87. za usmeno za usmeno naređenje to je, taj članak je ustvari vezan za inspektora, da on može na licu mjesta odmah odreagirati, da nešto što nije u skladu s propisima odmah može zaustaviti, a nije vezano za situaciju da onaj koji regulira promet kaže vlaku da može ići bez pismenog odobrenja. Dakle, ovdje se govori o inspekciji da može odmah reagirati na nepravilnosti, a ne onima koji svakodnevno sudjeluju u prometu da kaže ajde ti bez obzira na sve. Sumnja za agenciju da može određenim člankom pogodovati nekome u razgovorima i pregovorima između upravitelja infrastrukture i prijevoznika, pa agencija je upravo i zamišljena kao tijelo koje bi trebalo paziti na tržišno natjecanje, a ne da ga još i promovira. Ja bih volio ako mogu dobiti taj vaš pismeni, nisam mogao sve uhvatiti što ste rekli, ali ako mogu dobiti pismeno to što imate pa zbilja ako postoji neka nedoumica mi ćemo to rado u sljedećim situacijama i ispraviti, ali ovako na prvu loptu ne mogu je vidjeti. Što se tiče cirkulacije ljudi po ministarstvu, agenciji, pa logično je dakle ako netko radi u nekoj branši, u nekom sektoru da je to jedan, Hrvatska nije prevelika zemlja, to je jedan krug ljudi koji najbolje poznaju materiju i logično je onda da se vrte po konkretno željeznici, po agenciji, po ministarstvu. Dakle, trenutno nemaju gdje drugdje u Hrvatskoj zaposlit To je nekakva sad odluka, nije samo to specifično za željeznice, to je specifičnost i ostalih branši i zračnog sektora i inih. To bi ukratko bili moji komentari na rečeno.